Kolegice i kolege nastavljamo sa radom. Pred nama je: - Konačni prijedlog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 842; Predlagateljica Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. S nama je zamjenik ministra unutarnjih poslova gospodin Evelin Tonković. Uvodno zamjeniče ministra, izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici. Područja azila u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o azilu koji se primjenjuje od 1. siječnja 2008. godine. Navedeni zakon propisuje načela, uvjete i postupak odobravanja azila, supsidijarne i privremene zaštite, te prava i obveze tražitelja azila, azilanata, stranaca pod supsidijarnom i privremenom zaštitom kao i uvjete i postupak poništenja i prestanak azila supsidijarne i privremene zaštite. Zakon o azilu usklađen je sa 5 direktiva te se uređuje provedba 4 uredbe Europske unije. Obzirom da je cilj Europske unije uspostava zajedničkog europskog sustava azila. U trećoj fazi izgradnje zajedničkog sustava donesene su 3 nove direktive: Direktiva 2011. 95EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. godine, o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te za sadržaj odobrene zaštite. Direktiva 2013/32EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. godine o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite je preinačena. Direktiva 2013/33EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. godine o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu je također preinačena te tri uredbe. Uredba EU br. 603/213, Uredba EU 604/2013 i Provedbena uredba Komisije Europske unije br. 118/2014. godine. Rok za usklađivanje sa EU zakonodavstvom je treći kvartal 2015 godine. Konačnim prijedlogom zakona osigurati će se potpuno usklađivanje sa navedenim zakonodavstvom Europske unije. Konačnim prijedlogom zakona opsežno se mijenja sadržaj sadašnjeg Zakona o azilu kao i cjelokupna struktura azilnog postupka. Prenošenjem navedenih direktiva EU u pravni poredak Republike Hrvatske preuzimaju se novi instituti, obveze i postupci koje je potrebno uskladiti sa postojećim zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske. Jedna od značajnih novina Konačnog prijedloga zakona u skladu s navedenim direktivama je da državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva stječe status tražitelja od trenutka izražavanja namjere za traženjem međunarodne zaštite dok je sadašnji zakon propisivao da se status tražitelja azila stječe tek od podnošenja zahtjeva za azil. Navedenim direktivama propisani su novi oblici postupanja prema tražiteljima i migrantima radi zaštite njihovih prava te jačanja pravne sigurnosti. Tražitelji sa posebnim postupovnim i prihvatnim potrebama, informiranje emigranata u postupku azila u što ranijoj fazi, rokovi za rješavanje zahtjeva. Obzirom da je u praksi zabilježen veći broj ponovno podnesenih zahtjeva za azil, nakon što je prethodni azilni postupak pravomoćno okončan cilj je ovim zakonom omogućiti provođenje učinkovitog, brzog i ekonomičnog postupka kao i mogućnost sprječavanja zlouporaba postupaka te sankcioniranje nedopuštenog izražavanja, namjere uskratom određenih postupovnih jamstava. Npr. uvođenjem instituta naknadnog zahtjeva te njegovi učinci na postupak i pravo na boravak. Konačnim prijedlogom zakona propisuju se mogućnosti, uvjet, te način ograničavanja ili uskraćivanja pojedinih prava tražiteljima kako bi se spriječila i sankcionirala zlouporaba postupka radi suzbijanja takvih pojavnosti. Tako se kao novina u odnosu na sadašnji, na dosadašnji zakon predviđa da tražitelj koji podnese nedopušteni naknadni zahtjev nema pravo na boravak, smještaj i novčanu pomoć. Također Konačnim prijedlogom zakona propisan je postupak procjene dobi maloljetnih tražitelja u slučaju sumnje u njihovu starosnu dob koji kao ranjive skupine imaju veća prava te određene povlastice u postupku odobrenja međunarodne zaštite. Dodatno je i uređen postupak ograničavanja slobode kretanja tražitelja azila, određena prava i obveze tražitelja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom. Usklađen je institut sigurne treće zemlje, europske sigurne treće zemlje i sigurne zemlje podrijetla sa direktivom te olakšana njihova primjena u praksi. Konačnim prijedlogom zakona propisan je i okvir za provedbu postupka preseljenja državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva koji ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite i prihvata određenog broja osoba kojima je druga država članica Europske unije odobrila međunarodnu zaštitu radi podjele tereta po principu solidarnosti. To bi bilo nekako u najkraćim crtama. Hvala na pozornosti. Hvala i vama zamjeniče. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih Damir Kajin. Nema ga, gubi pravo na raspravu. U ime kluba HNS-a Boris Blažeković. Nema ga, gubi pravo na raspravu. U ime kluba HDZ-a Miroslav Tuđman. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Ono što bi na početku trebalo upozoriti, to je nešto što upozoravamo već niz ako hoćete i godina, a to je način na koji raspravljamo i na koji dolaze na dnevni red zakoni. Ovaj zakon uvršten je u dnevni red u petak. Jučer smo dobili u 15 sata taj dnevni red gdje se danas nalazi kao točka dnevnoga reda. Praktički odbori i matični i zainteresirani nisu bili u mogućnosti zbog kratkoće vremena održati raspravu o ovome zakonu, a osim toga zakon dolazi po hitnom postupku hitnom postupku zato što ima P.Z.E., a mi se još uvijek ponašamo kao da se pripremamo za ulazak u Europsku uniju, a ne da smo članica Europske unije pa da si imamo pravo dati toliko vremena koliko nam treba da usvojimo određeni zakon. I kada smo već kod ove hitnosti koja je naprosto neprihvatljiva i kako zbog rada samoga Sabora, a tako i zbog odnosa Hrvatske prema pomanjkanja ako hoćete i samosvijesti kao članice Europske unije pa još uvijek to pod hitno donosimo, ali isto tako se vidi i na samome tekstu ovoga zakona da je prebrzo donijet pa neke stvari u ovom jednome brzome čitanju naprosto sa lingvističkog stajališta ne bi trebale biti dopustive zato što rečenice počinju sa je… Meni govorite? Pa rečenice počinju sa ″se treba″ ili ″je″ ili nešto što naprosto nije, što je jedno nasilje nad jezikom i tako nešto se ne bi trebalo događati bez obzira što pravni jezik jeste nešto što ima svoju jednu logiku je za nepravnike dosta često ponekad razumjeti te konstrukcije, ali ovdje je jedna druga vrsta nasilja. S druge pak strane može se čisto kao primjer vidjeti da neke stvari naprosto nisu usklađene. U članku 32. stavak 1. kaže se ministarstvo odlučuje itd., a ne kaže se koje ministarstvo. Implicira se da je to Ministarstvo unutarnjih poslova, vidi se dalje ali u zakonu bi trebalo navesti koje ministarstvo. Ili u članku 41. točka 10. tvrdi da se može poništiti odobravanje zahtjeva azilanata, ali kaže ako je odbio dati otiske prstiju, a u članku 43. točka 5. kaže se da se može i bez suglasnosti uzeti otisci prstiju. Prema tome, očigledno da ova brzina šteti i šteti i samoj kvaliteti zakona i zbog toga mislim da je neprihvatljivo i da bi trebao predlagatelj predložiti da ovo ide u drugo čitanje. Nadalje, imate nelogičnosti da po jednoj ustaljenoj praksi kaže se da neće biti dodatnih troškova za ovaj zakon što je naprosto apsolutno u suprotnosti sa onim odredbama ovoga zakona gdje se kaže da ovim azilantima treba osigurati i prevoditelja i zdravstvenu zaštitu i staratelja u određenim slučajevima tako da je to nešto što sada znamo i po povećanim kvotama da je to nešto što će itekako biti aktualno, a nisam uvjeren odnosno nemamo analizu i nemamo taj podatak da da su osigurana sredstva za to. Nadalje, u članku ako se ne varam 30. kaže se što isključuje ove zahtjeve za azilante, a nigdje se ne navodi ako sam dobro čitao, ispričavam se ako nisam vidio ili ako se negdje podrazumijeva, da će se odbiti ovi zahtjevi u slučaju da je nestao razlog zbog kojeg su zbog kojeg su tražili azil. Drugim riječima, dolaze jasna stvar iz političkih razloga, iz ugroze u matičnim zemljama, ugroze vlastitog života itd., međutim nikada neka stanja nisu trajna nego se mijenjaju pa prema tome treba uzeti i to kao dodatni razlog da su se promijenile okolnosti i da je to dostatni razlog onda da se ne ide, ne nastavi sa tom procedurom. Nadalje, ono što bih, što čini mi se da je ključni po mom mišljenju problem u ovome zakonu, a to je da je ovo prijedlog s jedne strane međunarodne zaštite, projekt međunarodne zaštite. Svjedoci smo svega onoga tragičnog što se događa, pokušaj ilegalnih ulaska na tisuće ljudi Sredozemljem ali i ostalim putevima. Veliki broj tih ljudi strada u tim pokušajima i jasna stvar da ni Hrvatska ne može ostati ravnodušna i da mora dati svoj doprinos da se riješi to i humanitarno i ako hoćete političko pitanje. Međutim, moraju postojati i određeni da kažem zaštitni mehanizmi. Znači to je međunarodni projekt, projekt Europske unije i sukladno tome mora u ovom zakonu biti i odredba po mom mišljenju da bez suglasnosti Hrvatske EU ne može određivati, nametati kvote Hrvatskoj i troškove koje onda to snosi. To ne ide protiv ovih ljudi, nego naprosto da bi se zaštitili određeni naši interesi, odnosno da bi Hrvatska pomagala sukladno svojim mogućnostima. Jer nemojmo zaboraviti da su moguće, mi već imamo strahovito veliki pritisak ali isto tako ti pritisci mogu biti daleko, pogotovo čak ako hoćemo i dramatizirati pa reći da imamo nestabilno susjedstvo gdje iz političkih razloga možemo dobiti veliki broj ljudi koji će tražiti zaštitu ili azil ili smještaj privremeni itd. Prema tome, moramo tu pronaći jednu mjeru pogotovo što iz ovih preambula vidi se i to da su zapravo, da se ovaj zakon donosi iz pravnih okvira EU a ne hrvatskog jednoga pravnoga sustava. I zbog toga bi taj jedan, tu odredbu trebalo ugraditi i u ovaj zakon jer ona sa sobom može nositi dalekosežne posljedice. Zbog toga je potrebno predvidjeti određena pravila igre ili ako hoćete određene Usput ima nešto što ovdje mislim da isto tako nije rečeno, može se dogoditi dvije stvari. Čisto kao primjer iz nama nekih susjednih europskih zemalja, ne susjednih nego europskih zemalja. Na primjer, što se događa ako ovi koji traže zaštitu, traže azil su silom prilika razdvojeni pa jedan dio obitelji traži u Hrvatskoj, drugi u nekim drugim zemljama. Kako se onda to rješava? Mislim da to isto nije ovdje regulirano. Ili imate jedan primjer koji nije fiktivan, nego je primjer prije par godina je u medijima bio iz Švicarske. S jedne strane mi znamo da je poligamija i po hrvatskim zakonima zabranjena. Međutim, ovaj zakon obvezuje da se poštivaju i pravila ovih azilanata i njihove kulture pa je u slučaju, sud presudio da u ovom slučaju otac obitelji, odnosno muž ima pravo dovesti svih svojih 4 žene u Švicarsku. u Švicarsku. A s obzirom da oni međusobno nisu bile u dobrim odnosima onda je svakoj posebno morao osigurati smještaj. Jasna stvar da to onda, to je pitanje koštanja ali i pitanje onda naprosto dvojnog pravnog sustava. Znači otvara se i jasna stvar, vjerojatno neće biti puno takvih slučajeva ali se otvaraju i dodatni problemi na koje bi trebalo upozoriti već sada, odnosno staviti nekakve nekakve pretpostavke na koji način u takvim slučajevima se ponašati s jedne strane da se zaštite i kulturna prava, kulturni identitet osoba koje koje traže zaštitu, a s druge strane da se vidi u tom slučaju kakve su posljedice po socijalni ili kulturni ili nacionalni identitet, isto tako i Hrvatske. Ukratko da da rezimiram. Mislim da je pogreška što je ovaj zakon s jedne strane na brzinu došao ovdje na dnevni red jer se nismo imali dovoljno vremena pripremiti temeljito za njega, da je pogreška što je očigledno i na brzinu pisan jer neke stvari su neusklađene. Već se vidi i ovako. I s treće strane da je pogreška što ne ide u dva čitanja, jer danas ova oznaka P.Z.E. Mi kao članica EU nemamo obvezu to na vrat na nos usvajati nego možemo u jednoj normalnoj proceduri usvojiti taj zakon. Ako je bila obveza prema EU da to donesemo u određenom roku, onda je pitanje zašto predlagatelj ili predlagateljica nisu osigurali da se to provede u dva čitanja. Evo toliko. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. lijepo uvaženi potpredsjedniče. Mislim da ova pojedinačna rasprava neće biti moguća sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora, članak 233. stavak koji govori o tome vrijeme određeno za govor zastupnik koji se prijavio za govor i nije bio nazočan u dvorani kad je pozvan gubi pravo govoriti o temi dnevnog reda za koju se prijavio. Pravo govoriti o temi dnevnog reda za koji se prijavio gubi i klub zastupnika. To vi znate. Kolega Blažeković nije bio u dvorani, vi ste ga prozvali. Slijedom toga on nema pravo govoriti, da budemo dosljedni jer ste to nama napravili nekoliko puta. Evo čisto da uđe u zapisnik i da se Ovako, nema povrede Poslovnika. Kolega Blažeković je bio prijavljen u ime kluba. Imali smo potpuno identičan slučaj i situaciju sa klubom HDZ-a kada je klub izgubio pravo, a zastupnik u pojedinačnoj raspravi je raspravljao i dozvolio sam raspravu. Radilo se, nema kolege Mlakara ovdje, sjećam se prije dvije godine kolega Borić.

A vi ako smatrate da sam u krivu velim takva je praksa bila ovdje u Saboru. Jer je upravo s vaše strane bila kritika upućena da je klub izgubio pravo. I jeste, ali zastupnik koji je bio prijavljen u ime kluba prijavio se i raspravljao je u pojedinačnoj raspravi. I tada sam mu dozvolio da raspravlja. … /Upadica se ne razumije./… Ako smatrate da ne govorim istinu onda imamo problem, ja vam govorim da nije napravljena povreda Poslovnika i vi imate mogućnost poslovničku znači da se žalite. Kolega Blažeković, pojedinačna rasprava. Izvolite. Hvala lijepo. Ispričavam se, prvenstveno članovima kluba HNS-a na kašnjenju a i drugim kolegicama i kolegama ukoliko sam ih doveo u nekakvu nezgodnu situaciju. Mislim da je ovo jedan od važnijih zakona o kojem danas raspravljamo i da je jedan od zakona kojem treba dati dovoljno pažnje. Složio bih se nešto o primjedbama kolege Tuđmana, a vezano je uz tehničke i nomotehničke greške koje jesu unutar samog zakona koje bi trebalo svakako prihvatiti i shvatiti, još jednom dobro pročitati i izaći ako treba i sa 50 amandmana ali da taj zakon nekako izgleda. Ja sam dao na sam naziv zakona amandman. Naime, zakon se načelno zove Konačni prijedlog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Nigdje ne piše čega, može biti pilića. Moj amandman je da se naziv zakona mijenja i glasi Konačni prijedlog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti izbjeglih osoba. Jedna od najtužnijih slika s početka Domovinskog rata koja se meni urezala u sjećanje jest jest bijeg hrvatskih žena, djece i muškaraca, staraca i starica krcanje na teglenicu u Aljmašu kako bi se sklonilo i spasilo gole živote. I tako su krenuli zbjegovi iz gradova i sela diljem Hrvatske, a onda BiH, na koncu s Kosova na ovim našim područjima. Bespomoćni ljudi su bježali od pošasti rata kako bi spasili sebe i svoje najmilije. Često samo sa zavežljajem najosnovnijih stvari, a neki put bez ičega. Očaj izbjeglih osoba je ogroman. Donekle je shvatljiv poticaj na odlazak i bijeg od svog vlastitog doma, djetinjstva, osobne povijesti, povijesti svoje obitelji, identiteta a zbog zaštite i spašavanja golog života. No meni se čini da mi ostali ne razumijemo u potpunosti strah koji prožima izbjeglu osobu s brojnim pitanjima, gdje idem, gdje ću na koncu završiti, hoću li imati što za jesti, gdje spavati, hoću li uopće uspjeti, hoću li biti ranjen ili ranjena,

hoće li ih se vratiti natrag? Ako osoba bježi s djecom i s obitelji strahovi su vjerojatno stostruko veći. Svi smo mi na ovom svijetu rođeni jednaki. Svaka osoba od kad se rodi ima 4 naravna prava koja mu odnosno njoj nitko pa ni roditelj ne smije oduzeti. To su pravo na život, pravo na slobodu, pravo na sigurnost i pravo na sreću. To su prava sama po sebi razumljiva svim građanima koji žive u suvremenoj zapadnoj civilizaciji. Ta su prava izbjeglicama san i često pogonsko gorivo, nagon zbog kojeg bježe od svojih nesretnih sudbina iz razorenih domova ili u bijegu od zatvaranja tortura smrti. Hrvatska je kao članica EU obvezna donijeti propise odnosno zakone u skladu sa europskim propisima kako bi se brojnim izbjeglicama sa svih strana svijeta osiguralo pravo na život, pravo na sigurnost, pravo na slobodu i pravo na sreću. Kako bi se u javnosti naglasilo koja pitanja tretira ovaj zakon ja bih pročitao samo neka načela i bit ću kratak Vjerojatno je najvažnije prava i obveze tražitelja koja im država koja ih prima mora dati. Time tražitelj ima pravo na boravak, slobodu kretanja u RH, osiguranje osiguranje odgovarajućih materijalnih uvjeta prihvata, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije, pravno savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć, slobodu vjeroispovijesti, rad, isprave sukladno članku 62. ovoga zakona. U članku 54.u stavku 1.piše tužitelj i stranac u transferu ima slobodu kretanja u RH. U glavi 6.gdje piše o privremenoj zaštiti, članak 78.govori "Da privremena zaštita je odobrena u izvanrednom postupku u slučajevima masovnog prilijeva ili predstojećeg masovnog prilijeva raseljenih osoba iz tehničkih zemalja koje se ne mogu vratiti u zemlju svog porijekla osobito ako postoji rizik da zbog tog masovnog prilijeva nije moguće učinkovito provesti postupak odobrenja međunarodne, radi zaštite interesa raseljenih osoba i drugih osoba koje traže zaštitu. Cijeli ovaj zakon govori o …/Govornik se ne razumije./… prava kako treba i bit vezano uz osobe koje traže zaštitu i azil u Hrvatskoj, ali isto tako donosi brojna ograničenja o kojima u ovom trenutku ne bi čitao. Gdje se pazi, pokušava se ovim zakonom regulirati i staviti u određene okvire odnose azilanata, izbjeglica i same države da ne bi bilo previše stresa. Skoro 4 milijuna izbjeglica izbjeglih iz Sirije, skoro 2 milijuna najviše na svijetu ikad prihvatila je Turska koja je preuzela primat od Pakistana koji je prihvatio 1,6 milijuna Afganistanaca. U odluci donesenoj prošle godine u kojoj predstavlja presedan Turska vlada je donijela privremeni dekret koji Sirijcima omogućava pristup tržištu rada, besplatno obrazovanje i zdravstvenu skrb u Turskoj. Zemlje iz kojih je danas najveća emigracija su Afganistan, Sirija, Somalija, Sudan i Južni Sudan, Srednjoafrička republika, Demokratska republika Kongo, Myanmar, odnosno Burma i Irak. Na službenim web stranicama UNHCR-a Hrvatska između ostalog stoji u 2014.svjedočili smo rekordnom porastu broja ljudi koji UNHCR pomaže diljem svijeta. Sve dok međunarodna zajednica ne uspije pronaći politička rješenja za postojeće sukobe i spriječiti nove u nastajanju bit ćemo suočeni s dramatičnim humanitarnim posljedicama. Ekonomsku, socijalnu i ljudsku cijenu brige o izbjeglicama i interno raseljenim ljudima uglavnom snose siromašne zajednice koje su si najmanje u stanju to priuštiti. Pojačana međunarodna solidarnost i apsolutno nužna u koliko ne želimo da još više ranjivih ljudi ostane bez prave podrške. To je izjavio visoki povjerenik UN-a za izbjeglice, direktor UNHCR-a Antonio Guterres. Patnja i bol silnih izbjeglica nepodnošljiva je za njih same ali i za humani svijet. Njihov ogroman broj gospodarski uništava najsiromašnije zemlje svijeta i čini ih slabijima i ovisnijima. Neophodan je angažman cijele svjetske zajednice oko rješavanja pitanja izbjeglica. Bilo bi najjednostavnije rješenje u prekidima svih sukoba, ali kao što znamo jednostavno i racionalno u politici nije uvijek i provodivo. U Hrvatskoj u zadnjih 10 godina po službenom izvješću UNHCR-a zatražilo je azil do travnja ove godine 4 847 osoba. Znači od 2004.do travnja 2015.i od toga najviše 1 194 Afganistanca. Nakon toga idu kolege, odnosno građani Somalije, pa tek onda iz Sirije. A zatražilo je u Hrvatskoj azil ljudi iz 86 zemalja po službenim podacima. Ima tu i Francuza i Mađara i Slovenaca da ne bi bilo zabune. Osobno, a i mi u klubu HNS-a smo prišli ovom problemu s humanitarne strane, mi smatramo da je to bitnije od svih ostalih propisa i mislimo da je za nas, za ovu zemlju, za ovu državu taj humani pristup važniji od europskih propisa i u tom kontekstu smo se dogovorili da na taj nastup, na razjasnimo i osvijetlimo taj problem izbjeglica u javnosti. Puno bi se dalo govoriti o svim nesrećama koje izbjeglice doživljavaju u svojim egzodusima. Sjetimo se samo naših ljudi, sjetimo se samo naših građana koji su isto tako trpili sve te iste nesreće i nevolje kada su bježali od

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Blažeković, ja bi se željela referirati na to što ste rekli da je za vas osobno a i za klub HNS-a ovaj zakon i pitanje zapravo zbrinjavanja izbjeglica humanitarno pitanje. Ja bih rekla da je to

da se može na adekvatan način nositi sa ovim pitanjem i da treba kao i dosada pokazati svoju solidarnost. Naime, vi se isto nešto govorili o tome, mi smo kao RH u prvim u prvim godinama rata i agresije na RH zbrinuli dakle i vlastite prognanike i izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i utrošili smo preko 5,5 milijardi eura na zbrinjavanje izbjeglica. Ja osobno mislim da da EU treba imati kvotu koja se treba raspodijeliti između država članica jer se prije svega radi o izbjeglicama dakle iako su to na stanovit način ilegalne migracije, mislim da im taj ulazak u te zemlje trebamo učiniti legalnima jer vi ste citirali dio izvješća UNHCR dakle 80% tih ljudi i molim da osvjesnimo tu činjenicu zaista su izbjeglice iz ratom ugroženih područja. Dakle to nisu ekonomskim migracijama potaknuti migranti i da je to i u sklopu naših međunarodnih obaveza hvala. Odgovor kolega Blažeković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Mulić, ne znam da li ste me dobro razumjeli, rekao sam da je za nas prioritet, da smo o ovom problemu u ovom trenutku prioritetno prišli sa humanitarne pozicije. Zakonski je određeno, to je sigurno i političko pitanje, ali je i socijalno pitanje pitanje i to je stvarno pitanje zakonodavstva. Važno je da se ti problemi koji su nam stvarno pred vratima gledajući ove sve pregovore za sada koliko ja znam još uvijek je prijedlog kvota, to nije još dogovoreno. I kao što je doktor Tuđman rekao Hrvatska mora prihvatiti te kvote, da li ona to može ili ne može osigurati prihvat tog broja, točno tog broja izbjeglica. Možda možemo više, pa možda još nekom pomoći. Ali to je stvarno jedno pitanje koje za nas u HNS-u ima prvenstveno humanitarni karakter, a jasno da se mora staviti u zakonske okvire i zato raspravljamo vezano uz zakon koji je na tapeti. A činjenica je da mi u Hrvatskoj jesmo senzibilizirani vezano uz izbjeglice i uz prihvat izbjeglica, ali ne samo koji smo prihvatili zaista brojne izbjeglice iz BiH i neke sa Kosova u doba kada je tamo vladao egzodus. Još jače smo senzibilizirani zato jer su neki naši rođaci, prijatelji, braća, sestre a i roditelji u danom trenutku bili izbjeglice i trpili su sve što i neki drugi. A nažalost zbog uvjeta života koje su tada doživjeli, a žive i dan danas nisu se nikad više u Hrvatsku ni vratili. Hvala. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Zahvaljujem zamjeniku ministra unutarnjih poslova sa suradnicom.